**Stazić, Nenad (SDP)** Prelazimo na iduću točku a to je - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o euroatlantskom partnerstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 558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 Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Ovo je već treći ugovor koji šaljemo po istoj tematici u Sabor na potvrđivanje. Sjećate se već ste potvrdili ugovor o euroatlantskom partnerstvu sa Moldovom i sa Crnom Gorom. Ti se ugovori dnevno, posebice intenzivna suradnja temeljem ovog ugovora sa Crnom Gorom koja je započela pregovore i koja stvarno koristi naše savjete i našu tehničku pomoć koju u kontekstu ovom šaljemo. Pred vama je dakle ugovor o euroatlantskom partnerstvu između RH i Republike Makedonije, dakle on je također manifestacija, jedan odraz naše politike prema našim susjedima, politike pomoći na njihovom putu prema EU, sve te države su deklarirale svoju želju da uđu uđu u EU a i mi smatramo da je u interesu RH ulazak nama susjednih država i onih iz malo daljeg susjedstva u EU, time širimo jedan prostor stabilnosti, jedan prostor prosperiteta i omogućujemo jednu lakšu suradnju kako na ekonomskom, obrazovnom, kulturnom i svakom drugom polju. Ovaj ugovor je potpisan 31.svibnja 2013.godine u Ohridu i evo sad ga predlažemo Saboru na ratifikaciju. Cilj ugovora je dakle pomoći Makedoniji koja još nije započela pregovore, to svi znamo, nije započela usprkos preporuci Europske komisije, odlučilo o tome, odgodilo odlučivanje za 2014.godinu, sada Grčka predsjedava kao što znamo, tako da evo još čekamo da se donese formalna odluka za početak pregovora Makedonije o pristupanju EU i mislili smo da svejedno, da treba započeti proces pomoći, tehničke i političke pomoći Makedoniji i u tom kontekstu predlažemo i ovaj sporazum na potvrđivanje u Sabor. Smatramo da treba pomoći Makedoniji da uspostavi jednu kvalitetnu infrastrukturu, institucionalnu infrastrukturu, da se što bolje osposobe makedonski stručnjaci koji će sudjelovati u pregovorima pregovorima sa EU, smatramo da možemo pomoći i na području informiranja javnosti u pristupanju EU, Makedoniji, smatramo da možemo na ovaj način olakšati i sam tijek pregovora kada oni započnu te da možemo doprinijeti učinkovitijem usklađivanju nacionalnog zakonodavstva Makedonije sa Mi imamo jednu prednost u odnosu na sve druge praktički članice EU a to je da se u cijeloj našoj Jugoistočnoj Europi više-manje razumije hrvatski jezik tako da mi možemo stvarno doći do svih razina vlasti kojima je potreban određen savjet ili tehnička pomoć, mi smo kao što vi znate već i predali prijevode acquis-a europskog našim susjedima što je vrlo korisno za njih. Prema tome i tu im možemo pomoći čisto zbog toga što nas dobro razumiju a mnoge stvari koji su pitanje usklađivanja zakonodavstva sa Europskim acquis-em naići će na slične probleme na koje smo i mi nailazili često iz činjenice što smo nekad davno bili u jednom Hrvatska pokušava biti biti konstruktivna u tom smislu i pokušati ne blokirati daljnje razgovore odnosno početak pregovora time da se riješi pitanje imena, znamo da je to temeljni problem ustavno dakle ime Makedonije, pokušavamo ići sa prijedlozima da možda pitanje imena bude neko mjerilo za zatvaranje pregovora a ne za otvaranje pregovora, o tome ne odlučujemo sami nego sa svim drugim članicama EU i dok tu ne bude konsenzusa vjerojatno Europsko vijeće neće donijeti odluku. Sam ugovor koji je danas ovdje na potvrđivanju, za njega ne treba osigurati dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna. **Stazić, Ne. Prelazimo na raspravu. U ime kluba HNS-a govorit će poštovani kolega Boris Blažeković, izvolite. **Blažeković, Boris (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministrice Potvrđivanjem ugovora između RH i Republike Makedonije o euroatlantskom partnerstvu Hrvatska još jednom dokazuje svoju želju ali i stvarno stanje zemlje, zemlje okrenute suradnji, kooperaciji i raznih oblika partnerstava vezanih uz sigurnost i stabilnost regije. odnosima Makedonije Hrvatsku dodatno obogaćuje iskrene prijateljske veze. Ovaj predloženi ugovor u svojih 6 članaka dodatno obavezuje obje zemlje oko partnerstva vezanih uz pristupanje Makedonije EU i NATO-u. Hrvatska se posebno obvezuje da će u okviru svojih mogućnosti ali s punom spremnošću pomagati Makedoniji temeljem vlastitih iskustava na njezinom putu. Jasno cilj je da taj trnovit put Makedonija prođe što bezbolnije, što lakše i što brže. Poznata je situacija VETA Grčke na prijem Makedonije u članstvo NATO-a. Nažalost taj vanjsko politički neuspjeh Makedoniju destabilizirao na unutrašnjem planu, probujao nacionalizam svih vrsta a naglo su zastale institucionalne i gospodarske reforme, šteta. No Makedonija je i dalje na putu prema euroatlantskim integracijama, jasno danas su znatno složenijim uvjetima i zato je važno da je Hrvatska obećala i ovim ugovorom osigurava Makedoniji svoju pomoć. od početka 90-tih naša regija je trusno i nestabilno područje, nametnut je rat Hrvatskoj, BIH, Kosovu učine strašna zla ljudima s ovih područja. Fizički su razarani domovi, naselja i gradovi i kao najgore masovno su ubijani ljudi što je ujedno rezultiralo pravim egzodusom izbjeglica i raseljenih osoba. Brojni ljudi pa i cijele obitelji se nisu i nikad se više neće vratiti u svoje bivše domove i u svoje bivše domovine. Previše je poginulih i previše je zvjerstva učinjeno na ovim prostorima, sve to i dalje u većoj ili manjoj mjeri opterećuje odnose država u regiji, a time i sigurnosti i stabilnost. I sama tranzicija iz jednostranačja u višestranačje, iz komunizma u kapitalizam je izuzetno složen i stresan proces, ali je još opterećen ratnim razarajućim posljedicama, sam proces je višeslojno teži i kompliciraniji. To nas dovodi do toga da danas imamo dvije zemlje u okruženju u kojima su međunarodne političke, policijske i vojne snage kako bi se očuvao mir i red u njima. To su BiH i Kosovo. To je jasan indikator osjetljivosti područja, osjetljivosti regije. Na zasjedanju Parlamentarne skupštine NATO-a u Dubrovniku u listopadu prošle godine na sjednici Političkog odbora, francuski parlamentarac ustvrdio je kako je fokus NATO-a i međunarodne zajednice maknut s ovog područja jer je na Balkanu posao završen. Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova mu se s pravom usprotivila konstatirajući da bi takav pristup, a temeljeno i na stoljetnom iskustvu, dok god nije riješeno u potpunosti pitanje Kosova, a posebno BiH, mogao biti koban te da se u avanturizam dizanja ruku od Balkana ni NATO ni EU ni u kojem slučaju ne bi trebali upustiti. Pitanje sigurnosti i stabilnosti Balkana bit će čini se u cijelosti riješeno tek onda kad sve zemlje Balkana budu punopravne članice EU ili NATO-a. Zato su ugovori kao što je i predloženi ugovor između RH i Republike Makedonije posebno važni i za daljnje stabiliziranje regije. I ukupna komunikacija na planu sigurnosti i stabilnosti među zemljama regije je neobično važna i korisna. U cilju informiranja šire javnosti o nedovoljno poznatim inicijativama i organizacijama, mi iz HNS-a smatramo da se treba referirati na dvije po nama izuzetno važne i kvalitetne. Prvo je Američko-jadranska povelja. Američko-jadranska povelja je inicijativa kojoj je Hrvatska i Albaniji i Makedoniji pomogla u pripremama za punopravno članstvo u NATO. Početkom 2000-ih Hrvatska, Albanija i Makedonija odlučile su nastaviti s nastojanjem da se međusobnu suradnju u duhu … /Govornik se ne razumije./ … skupine i u okviru akcijskog plana za članstvo u NATO ubrza proces pridruživanja Savezu. 03. svibnja 2003. u Tirani je potpisana Američko-jadranska povelja. Povelju su potpisali ministri vanjskih poslova triju zemalja te državni tajnik SAD-a Collin Powell. Povelja formalizira potporu SAD-a trima državama na njihovom putu u NATO i predviđa trilateranu suradnju poradi ispunjavanja uvjeta za budući ulazak u članstvo Saveza. Povelja je pozvala Savez na napredak zemalja procjenjuje prema individualnom postignuću svake države potpisnice. Dokument ističe važnost jačanja demokracije i manjinskih prava suzbijanja terorizma, prekograničnog kriminala i oružja za masovno rješenje potiče započete reforme oružanih snaga u trima zemljama, te njihovu međusobnu vojnu suradnju. Poveljom je osnovana Partnerska komisija koja postavlja političke smjernice za međusobnu suradnju. Partnerska komisija se sastoje jednom do dva puta godišnje na razini ministara vanjskih poslova ili njihovih pomoćnika. Karakter, opseg i razina aktivnosti koji se odvija unutar povelje vrlo je širok, od sastanaka visokih državnih izaslanstava, ekspertnih sastanaka pa do vojnih vježbi s velikim brojem sudionika. Po opsegu najsadržajnija suradnja na području obrane i sigurnosti. Spomenutoj inicijativi 2008. godine pristupile su BiH te Crna Gora. I drugo, posebno važan, a u javnosti također nedovoljno poznat Centar sigurnosne suradnje je jedina međunarodna organizacija sa stalnim smještajem na teritoriju RH, Centar Rakvijak. Inicijativu za osnivanje Rakvijaka sa sjedištem u RH u vojarni u Rakitju pored Zagreba, pokrenula je '99. godine Savezna Republika Njemačka. Sporazum o osnivanju Rakvijaka sklopljen je 8. ožujka 2001. godine između RH i Savezne Republike Njemačke u okviru Pakta o stabilnosti. Rakvijak je počeo djelovati kao multinacionalno regionalno sjedište za pomoć u provedbi Sporazuma o nadzoru naoružanja u zemljama jugoistočne Europe. Uzimajući u obzir, neprestani razvoj i promjenu u sigurnosnom okruženju, u području jugoistočne Europe, gašenje Pakta o stabilnosti te jačanje tzv. regionalnog vlasništva, zainteresirane države procesa suradnje u jugoistočnoj Europi pristupile su reorganizaciji i preustroju Rakvijaka. Ugovor, novi ugovor o Rakvijaku, Centru za sigurnosnu suradnju potpisan je 14. travnja 2010. godine u Budvi od strane Albanije, BiH, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Srbije, Turske i Rumunjske. Ugovor je stupio na snagu 01. prosinca 2011. godine. Prema tom novom ugovoru članice Rakvijaka imaju obvezu sekundiranja osoblja, plaćanja članarine i jedine su nadležne za donošenje odluka. Od osnivanja pa do današnjeg dana, Rakvijak je prerastao iz multinacionalnog regionalnog regionalnog središta za pomoć u provođenju Sporazuma o nadzoru naoružanja u zemljama jugoistočne Europe u Centar za sigurnosnu suradnju, jedinstvenu međunarodnu organizaciju vezano uz promicanje stabilnosti i sigurnosti u regiji. Glavno težište djelovanja Rakvijaka u razdoblju do 2015. godine, biti će reforma sigurnosnog sektora, međunarodna i regionalna suradnja glede bržeg integriranja zemalja regije u europske i euroatlantske integracije tih sigurnosnih suradnja zemalja regije u području kontrole kontrole naoružanja. RH ima veliki interes sa punom i aktivnom podrškom Rakvijaku. S obzirom da je sjedište ove međunarodne organizacije u Zagrebu, u Rakitju, a istovremeno područje djelovanja Rakvijaka, stabilnost i sigurnost u regiji jedan je od najvažnijih vanjsko političkih prioriteta RH. I na koncu, mi u HNS-u smatramo da je okruženje u kojem živimo tzv. naša regija, još uvijek sigurnosno vrlo trusno područje i zato je svako nastajanje da se uspostavi veća, bliža i konstruktivnija suradnja između zemalja regije naprosto dobra vijest. Stoga će klub HNS-a Liberalnih demokrata podržati ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani Davor Božinović. Izvolite za govornicu. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora. Ja ću iskoristiti ovu točku ne da bi problematizirao sadržaj sporazuma jer se tu nema što problematizirati već da bi i sa strane kluba HDZ-a dao podršku Republici Makedoniji na njezinom putu u EU i NATO. Mislim da je to jedno od ključnih pitanja za stabilnost jugoistočne Europe i zato je dobro da Hrvatska nastavi ono što već cijeli niz godina radi, a to je da pomaže Makedoniji i ne samo Makedoniji naravno da krene onim putem koji je zacrtala i kojim je krenula od početka devedesetih. Ja ću vas podsjetiti da je i zbog činjenice ranog rasporeda međunarodnih snaga u Makedoniji, zbog činjenice da je Makedonija ipak izbjegla rat nametnut iz velikosrpske kuhinje, Makedonija je devedesetih godina bila najbliža najbliža euroatlantskim integracijama od svih zemalja na području jugoistočne Europe koje su u tom trenutku se osamostalile i tražile svoj priključak prema zapadnim integracijama. zastala je na tom putu, zastala je zbog blokade, zbog otvorenog pitanja imena. Mi smo bili skupa 2009.u Bukureštu, još uvijek je Makedonija i u tom trenutku tog Samita NATO-a povijesnog za Hrvatsku očekivala pozivnicu i taj dan je prelomljena odluka da se Makedoniju ne pozove skupa sa Hrvatskom i Albanijom u tom trenutku članstva u NATO-u. Međutim mi ne smijemo zaboraviti Makedoniju, zemlju s kojom nismo i nemamo nikakvih otvorenih pitanja, bez obzira što se u prvoj točki ovog sporazuma govori da ćemo dobrosusjedskim odnosima rješavati otvorena pitanja, ali to je tipski sporazum tako da se to definitivno ne odnosi na Makedoniju. Hrvatska je članica i NATO-a i EU i u tom smislu ona ima odgovornost i prema Makedoniji da rekao bi na tri načina pridonosi integraciji i napretku i zemalja prema članstvu u NATO-u i jedno je da nastavi ono što je nastavila i prethodna Vlada, a mislim da će gospođa Kosor o tome nešto kasnije govoriti, a to je da sa konkretnim primjerima kao što je bila predaja pravne stečevine EU i na ekspertnim razinama pomogne Makedoniji. Ja znam da postoji cijeli niz skupina koje idu u Makedoniju, koje primaju stručnjake iz Makedonije kako bi ih se pripremilo za ono ono što ih čeka jednog dana kada uđu u EU. Drugo je djelovanje Hrvatske prema partnerima u NATO-u i u EU. Hrvatska mora stalno i neumorno lobirati za Makedoniju jer Makedonija je zaslužila tamo A treće i na to bi se posebno osvrnuo, možda i najvažnije jest kako Hrvatska djeluje unutar NATO-a i unutar EU. Ta slika koju Hrvatska stvara o sebi kod onih onih koji donose odluku ima puno veći značaj nego što smo ponekad toga i sami svjesni na njihove procjene i odluke o budućem proširenju EU i proširenju EU i NATO-a na druge zemlje regije, uključujući u ovom slučaju Republiku Makedoniju. Dakle, s pozicije

Hvala potpredsjedniče. Uvaženi zamjeniče ministrice, poštovane kolegice i kolege. Dakle Hrvatska i Makedonija imaju dugogodišnje prijateljske odnose te vrlo uspješnu i obrambenu suradnju koja datira od vremena partnerstva za mir i početka članstva u Američko-Jadranskoj povelji. Podrška RH državama jugoistočne Europe na njihovom putu prema europskoj i euroatlantskoj integracijama, a u korist stabilnosti i sigurnosti svih država, društava i građana kategorična je. Suradnja Hrvatske i Makedonije unapređivana je tijekom 2013.godine, tako su dvije države ojačale suradnju na gospodarskom planu. U listopadu prošle godine ministar gospodarstva Makedonije sastao se u Zagrebu sa hrvatskim kolegom, a ministri su razgovarali o budućoj suradnji na planu robne razmjene između dviju zemalja. komora i Gospodarska komora Makedonije potpisale su u studenom 2013.u Skopju Sporazum o suradnji dviju komora. Ministar turizma Darko Lorencin u lipnju 2013.primio je veleposlanicu Makedonije te su razgovarali o jačanju suradnje između turističkih agencija u Hrvatskoj i Makedoniji s ciljem povećanja broja dolazaka. U prosincu 2013.u Ministarstvu zdravlja u Zagrebu potpisan je plan suradnje između Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Republike Makedonije u području zdravstva i medicine od 2013. 2013. do '16.-te čiji je cilj poticanje daljnje suradnje. Ovaj euroatlantski sporazum još će više učvrstiti dobre odnose Hrvatske i Makedonije i pri tome pridonijeti jačanju svekolike suradnje jer podupire Makedoniju da što prije slijedi i nastavi hrvatski put u I kao što je sam zamjenik naveo kroz pružanje pomoći, dakle u ispunjavanju kriterija, dakle doprinijeti učinkovitom usklađivanju nacionalnih zakonodavstava, olakšati prilagodbu institucionalne infrastrukture i pomoći razviti proces proces kvalitetnog i pravodobnog informiranja javnosti odnosno medija, kroz medije. Obrambena suradnja Hrvatske i Makedonije na visokoj je razini a bilateralni odnosi Ministarstava obrane, dviju zemalja još će se pojačati i ovim sporazumom. Hrvatska snažno podupire Makedoniju i na njenom putu u punopravno članstvo u NATO savezu Makedonija je provela i provodi reforme te sudjeluje mirovnim operacijama što Hrvatsku uz politiku otvorenih vrata NATO-a ohrabruje da u konkretnim i u NATO i u EU ističe kako Makedonija ali i Crna Gora trebaju ući u taj savez. Hrvatska i Makedonija imaju mnogo obrambenih točaka suradnje kao što su primjerice razmjena iskustava u vojnom školstvu, moguću zajedničku izobrazbu časnika ili suradnju u NATO-ovoj misiji ISAF-a u Afganistanu i drugim operacijama. Ostvariva je i vojnotehnička suradnja u kontekstu NATO-vog načela tzv. pametne obrane, posebice u remontu i modernizaciji tenkova i helikoptera naravno s ciljem uštede. Dakle politička spremnost za suradnju uz izgradnju euroatlantskog partnerstva Hrvatske i Makedonije neosporna je. 31. svibnja 2013. potpisan je ugovor u Ohridu između Hrvatske i Makedonije o euroatlantskom partnerstvu kojim se kojim se uspostavlja potrebni međunarodni okvir za suradnju dviju država u procesu pristupanja Republike Makedonije Europskoj Ovim Prijedlogom zakona potvrđuje se navedeni ugovor odnosno potvrđuje se visoka razina bilateralnih odnosa temeljenih na uzajamnom povjerenju i poštivanju. kao i prethodne dvije rasprave Kluba zastupnika HNS-a i HDZ-a i ova je usmjerena u smislu podrške Makedoniji, ulasku u Europsku uniju u NATO i Klub SDP će stoga podržati ovaj Prijedlog zakona. Sada nam ostaje još čuti stajališta Kluba Jadranke Kosor i HGS-a. Iznijeti će ih poštovana zastupnica Jadranka Kosor. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo puno je toga rečeno, treba još jedanput naglasiti da Republika Hrvatska snažno podupire i mislim da oko toga zaista postoji, što me jako raduje apsolutni konsenzus i u Hrvatskome saboru i Republiku Makedoniju na njezinom euroatlantskom putu. Podsjećam da smo mi pri kraju naših pregovora za ulazak u Europsku uniju dodatno naglašavali pitanja, ni jedno bilateralno pitanje postavljati kao prepreku našim susjedima na njihovom euroatlantskom putu. Dakle to smo više puta naglašavali ali i kroz dokument Hrvatskoga parlamenta, Hrvatskoga sabora gdje smo to jasno i napisali, za to se opredijelili i tako i glasali. Među ostalim taj je odluka bila i na tragu našeg teškog iskustva sa susjednom Slovenijom. Podsjećam vas dakle da u srpnju 2009. dakle, evo govorim o mandatu Vlade koju sam vodila da je Republika Slovenija blokirala čak 14 poglavlja, 14 do 35 poglavlja poglavlja koje smo morali završiti, dakle i otvoriti i zatvoriti da bismo postali članica Europske unije. Republika Slovenija, prijateljska zemlja blokirala je 14. Neke druge su naravno imale rezerve oko poglavlja 23. ali ovdje govorimo o susjedstvu, dobrom susjedstvu. To je bilo pitanje granice, dakle teško i bolno pitanje koje punih 18 godina nitko nije rješavao, to je nekako pitanje bilo koje se stavljalo u zapećak. Uspjeli smo dogovoriti kako ćemo to pitanje riješiti. I dakako da je to onda otvorilo put put za nastavak pregovora, otvaranje i zatvaranje poglavlja, ispunjavanje mjerila i u konačnici završetak pregovora. Dakle, mi koji smo prošli jedno teško iskustvo itekako razumijemo poteškoće s kojima se oni koji žele tim euroatlantskim putem doći do cilja suočavaju. Kolega Božinović koji je bio dio upravo te ekipe koja je sudjelovala samnom u rješavanju problema sa Slovenijom je malo prije spomenuo darovanje acquisa. To je bila isto jedna simbolična gesta Vlade ali gesta koja je zapravo bila snažna politička poruka jer smo dvije Vlade, dakle gospodina Pahora i moja pokrenule među ostalim i tzv. brdo proces gdje smo uspjeli okupiti veći dio predstavnika, najviših predstavnika evo zemalja jugoistoka Europe. I upravo tada sam simbolično predala prijevod acquisa naknadno predsjedniku Vlade Republike Srbije u Zagrebu. Dakle prijevod acquisa koji je značio želimo vam pomoći. Mi smo u taj posao među ostalim uložili 8 milijuna eura, vama to darujemo kako biste evo već sada vidjeli kojim smjerom treba ići. I zato ovaj Sporazum itekako podupiremo jer on naznačava jedan okvir u kojem će se kretati dvije Vlade ali i druge institucije u potpori. Potpora se prije svega treba odnositi na prenošenje iskustava. Važno je da Makedonija kreće tim euroatlantskim putem i da ga završi. Važno je zbog mira i stabilnosti u ovom dijelu Europe. Mi itekako to razumijemo, itekako znamo. Ali ponekad mi se čini da to čak i olako zaboravljamo zašto je bilo tako važno ući i u NATO i u EU. Zaboravljamo one temeljne vrijednosti primjerice EU. To je mir i stabilnost. Hrvatska koja je tako užasno stradala zbog velikosrpske Miloševićeve politike itekako razumije kako je mir i stabilnost važan. Otuda sve počinje. Prema tome, upravo zbog toga želimo svaku potporu, odnosno želimo dokazati tu potporu djelatno i kroz ovaj sporazum. Republika Makedonija zaslužuje krenuti u pregovore, završiti pregovore, postati članica EU i NATO saveza. I posebno naravno ističem ono što je dio i ovoga sporazuma, a to je naglašavanje važnosti individualnoga pristupa u procjenjivanju ispunjavanja kriterija na putu i u EU i u NATO. Poruka na kraju i prijateljima i kolegama u Makedoniji hrabro i odlučno dalje. Hvala vam lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. I zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnoga reda. **Leko, Josip